Molio bih predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće. Izvolite. **Jankovics, Robert Hrvatskog sabora, na 2. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine razmotrilo je pisani zahtjev zastupnika Boris Miloševića da od 23. srpnja 2020. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti potpredsjednika Vlade RH koja je nespojiva nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. SDSS sukladno čl. 42. st. 6. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Anju Šimpragu za zamjenicu zastupnika Borisa Miloševića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Borisa Miloševića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Anje Šimprage. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora temeljem čl. 9., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te čl. 9. st. 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 23. srpnja 2020. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Borisa Miloševića, a zastupničku dužnost dana 23. srpnja 2020. godine počinje obnašati zamjenica zastupnika Anja Šimpraga. I druga, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora na 2. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine razmotrilo je pisani zahtjev zastupnice Nataše Tramišak od 23. srpnja 2020. godine kojim je izvijestila predsjednika Hrvatskog Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministrice koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatski sabor. HDZ sukladno čl. 42. st. 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je gospodina Gorana Ivanovića za zamjenika zastupnice Nataše Tramišak. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Nataše Tramišak kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njezinog zamjenika Gorana Ivanovića. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem čl. 9., 11. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice i to 23. srpnja 2020. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Nataše Tramišak, zastupničku dužnost dana 23. srpnja 2020. godine počinje obnašati zamjenik zastupnice gospodin Goran Ivanović. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetno povjerenstva. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu te dajem na glasovanje Prijedlog odluke kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Utvrđujem da je od 118 glasova 114 za i 4 suzdržana, tako da su donesene odluke kako ih je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Nakon što smo donijeli ove odluke prelazimo na davanje prisege zastupnika. U čl. 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „Prisežem“. Pročitat ću tekst prisege: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Zastupnica Anja Šimpraga.

Čestitam zastupnici i zastupniku na položenoj prisezi i želim im puno uspjeha u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Idemo još na zadnju stvar danas, to je izbor potpredsjednika Odbora za europske poslove. Budući da jučer nismo izabrali potpredsjednika Odbora za europske poslove to ćemo učiniti sada na temelju međustranačkog dogovora podnesen je prijedlog da se za potpredsjednika Odbora za europske poslove izabere zastupnik Bojan Glavašević. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na glasovanje Prijedlog za izbor Bojana Glavaševića za potpredsjednika Odbora za europske poslove. Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Utvrđujem da je jednoglasno sa 118 glasova za donesena odluka i čestitam potpredsjedniku odbora Bojanu Glavaševiću na izboru i želim mu uspjeh u budućem radu. Još samo obavijest, Vlada će sutra imati sjednicu na kojoj će jedan od zakona koji će uputiti u Hrvatski sabor biti Zakon o obnovi Grada Zagreba nakon potresa pa bih molio još jednom predsjednika Odbora za graditeljstvo i prostorno planiranje da sazove sjednicu odbora u ponedjeljak. … U dva popodne, dobro, to ćete obavijestiti članice i članove, isto tako i Odbor za zakonodavstvo da sazove sjednicu u ponedjeljak kako bismo u utorak onda mogli raspraviti tu točku. Krenut ćemo s radom u utorak u 9:30, bit će naravno slobodni govori klubova u 13:00 sati. Isto tako molim Odbor za europske poslove da u utorak najkasnije održi, a oprostite krivo sam rekao, utorak u 9:30, tako je, ispričavam se da je početak zasjedanja tako da će slobodni govor biti na početku zasjedanja i nakon toga onda idemo sa zakonom koji sam spomenuo. Što se tiče srijede, dakle radit ćemo izvješća predsjednika Vlade o sastanku Europskog vijeća molim Odbor za europske poslove da do utorka održi svoju sjednicu. I najavio sam isto tako u četvrtak bit će paket zakona vezanih za financije i potvrđivanje nekih međunarodnih ugovora, to je nadležnog Odbora za financije i državni proračun koji isto tako molim da do srijede onda održi svoju sjednicu. To je sve. Zahvaljujem se svima na današnjem radu i svim raspravama, vidimo se u utorak.